gospodina Tomislava Ćorića da nam da obrazloženje prijedloga zakona, izvolite ministre. Hvala vam lijepa gospodine podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i poštovani zastupnici doista mi je zadovoljstvo iznijeti pred vas danas Prijedlog zakona o projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe. Tijekom posljednjeg desetljeća u čitavom svijetu pa tako i u RH, učestalo se pojavljuju do sada nezabilježene ekstremne hidrološke prilike s pojavom velikih voda i ekstremnih vodostaja, s poplavama koje prijete ljudskim životima i velikim materijalnim štetama. Kada govorimo o prioritetima u kontekstu obrane od poplava u RH jedno od najkritičnijih područja je područje Karlovačke županije, Sisačko-moslavačke županije i manjim dijelom Zagrebačke županije. Sustav obrane od poplava u slivu rijeke Kupe je neizgrađen ili djelomično izgrađen. Drasničke hidrološke prilike na tom području rezultirali su s 10 poplava odnosno pojava velikih voda od 2014. do 2018. godine za koje su provedene izvanredne mjere obrane od poplava. Povijesni maksimumi vodostaja bilježeni su na više vodomjernih postaja na tom području u veljači i rujnu 2014. te u listopadu 2015. godine. Spoj četiriju rijeka Kupe, Korane, Mrežnice i Dobre kod velikih voda iz zbog međusobnog utjecaja čine obranu od poplava bez potpuno izgrađenog sustava iznimno teškom često nemogućom. Pojavom poplavnih voda 100-godišnjeg povratnog perioda ugroženo je oko 23.800 stanovnika na ovom području u godišnjem prosjeku 2.130 stanovnika. Prosječne godišnje izravne i neizravne štete od poplava iznose oko 280 milijuna kuna. Nastavi li se sadašnji hidrološki trend da sustav obrane od poplava se ne izgradi, pri novim pojavama velikih voda u slučaju propuštanja sadašnjeg sustava zaštite od poplava štete bi mogle iznositi preko 4 milijarda kuna, a ugroženi broj stanovnika bi se povećao. U ožujku ove godine preventivno smo djelovali i pristupili izgradnji privremenog sustava obrane od poplava na karlovačkom području postavljanjem tzv. boks-barijera kako bi zaustavili moguće veliće, velike količine vode nakon topljenja snijega uslijed naglog porasta temperature, a što se pokazalo uspješnim. Međutim u cilju trajne zaštite života građana i njihove imovine pristupili smo izradi studijske dokumentacije za pripremu projekta zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe radi prijave projekta za sufinanciranje sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program konkurentnost i kohezija. Studijom izvedivosti definiran je obuhvat ovog projekta te vrijednost procijenjena na oko 120 milijuna EUR-a odnosno oko 900 milijuna kuna, pri čemu je vrijednost dijela projekta koji se odnosi na karlovačko područje procijenjena na 670 milijuna kuna. Obuhvat projekta je podijeljen na karlovačko i sisačko područje u sklopu kojih su definirane mjere odnosno pod projekti koji se planiraju provesti u svrhu zaštite područja od poplava rijeke Kupe. Projekt obuhvaća gradnju nasipa i drugih zaštitnih regulacijskih vodnih građevina na karlovačkom i sisačkom području te u Odranskom polju, kao i gradnju i pregrade Brodarci s pratećim objektima i prokopa Korana s pratećim objektima. Konkretno projektom je predviđena gradnja i/ili rekonstrukcija zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina. Gradnja 111 km nasipa, rekonstrukcija 38 km nasipa, gradnja najmanje 6 armirano-betonskih zaštitnih zidova, gradnja najmanje 4,6 km obalo utvrda, gradnja 6 crpnih stanica, gradnja 4 ustave 2 na prokopu Korana na kanalu Kupa-Kupa i na sustavu unutarnje odvodnje Selce-Rečica te gradnja oko 26 kanala unutarnje odvodnje. Planirane mjera na karlovačkom, sisačkom i zagrebačkog području odnose se na ukupno 11 mjera i to što se tiče karlovačkog područja izgradnja lijevo obalnog nasipa Kupe od željezničkog mosta do Brodaraca treća etapa, gradnja nasipa uz Koranu i Mrežnicu uzvodno od ušća za zaštitu naselja Mala Švarća, Logorište i Turanjski poloj, izradu prokopka Korana – Kupa, izgradnja nasipa uz Koranu i Mrežnicu vezano uz gradnju brze ceste kroz Karlovac, izgradnju lijevo obalnog nasipa Kupe od Selca do Rečice, desno obalnog nasipa Kupe od Brodaraca do pivovare, odvodnju lijevog zaobalja od Selca do Rečice, izgradnju čvorca, čvora Brodaraci s pratećim objektima na kanalu Kupa Kupa, Kupi, Dobri retencije Kupčine. Što se tiče sisačkog područja riječ je o izgradnji nasipa za zaštitu naselja uz lijevu i desnu obalu Kupe nizvodno od Jamničke Kiselice, što uključuje nasipe uz Kupu te nasipe dionica Staro Pračno, Stara Drenčina. Izgradnju nasipa u Odranskom polju za zaštitu naselja uz rijeku Odru i u Odranskom polju. Što se tiče zagrebačkog područja riječ je o izgradnji transverzalnog nasipa u Odranskom polju odnosno spoju lijevog nasipa od teretnog kanala Odra sa desno obalnim savskim nasipom kod naselja Suša. Najveći izazov u realizaciji projekta o kojem govorim jeste zbog kompleksnosti i dužine trajanja postupaka, rješavanje imovinsko pravnih odnosa za oko 15 tisuća zemljišnih čestica. Primjena postojećih propisa o izvlaštenju i određivanju naknade državnoj izmjeri i katastru nekretnina te prostornom uređenju i gradnji zbog duljine pojedinih procesnih radnji ne osigurava žurnu provedbu projekta zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe. Budući da je rješenje za realizaciju ovog projekta neodgodivo jer nas veći intenzitet poplava visokih vodostaja tjera na žurno ali i trajno i sigurno rješavanje ovog pitanja U pronalaženju načina za postizanje maksimalne učinkovitosti u što kraćem vremenskom razdoblju pristupili smo izradi posebnog propisa, to je ovaj zakon. Zakon je rezultat uspješne međuresorne suradnje iz nalaženja načina za ubrzavanje, rješavanje ključnih zapreka u realizaciji projekta. Ovim zakonom kreirala bi se posebna pravila kojima se odstupa od pojedinih odredbi, odnosno kritičnih točaka propisa o izvlaštenju i određivanju naknade, državnoj izmjeri i katastru nekretnina, te prostornom uređenju i gradnji ali ne i od duha načela i smisla tih zakona. Ostale odredbe tih propisa bi se primjenjivale supsidijarno te kako ovim zakonom nije drukčije određeno. Ocjena je da će se donošenje ovog zakonskog prijedloga ubrzati rješavanje imovinsko pravnih odnosa na način da će trajanje postupaka biti upola skraćeno. Primjerice, na određenom predmetu sukladno važećem Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade izvlaštenje 78 zemljišnih čestica trajalo ukupno 331 dan. Primjenom ovog posebnog zakona trajalo bi 139 dana. Nakon provedbe ovog projekta godišnja ugroza stanovništva od poplava će se smanjiti za čak oko 14 puta. Sada je godišnje u prosjeku ugroženo oko 2 tisuće 130 stanovnika, provedbom projekta manje od 160 stanovnika. A doći će i do smanjenja prosječnih godišnjih direktnih i indirektnih šteta za oko 238 milijuna kuna u odnosu na sadašnjih 280 milijuna kuna, što je smanjenje za 85%. Cilj Vlade RH je projekt aplicirati za sredstva iz EU te do kraja 2019. godine dobiti odobrenje za ovaj projekt a do kraja 2023. godine izgraditi regulacijske i zaštitne vodne građevine predviđene projektom čime će se otkloniti dugogodišnja bojazan prilikom svake najave obilnijih oborina te postići trajna zaštita ljudi i njihove imovine od poplava na predmetnom području. Donošenje ovog zakona znatno bi doprinijelo dostizanju zadanih rokova. Za dio zahvata u projektu ishođene su lokacijske dozvole i dvije građevinske dozvole. Dakle otkupljen je izvlašten dio nekretnina, 325 parcela. Za cijeli projekt uz primjenu postojećih propisa potrebno je ishoditi još 11 lokacijskih dozvola, dvije izmjene i dopune lokacijske dozvole, 15 građevinskih dozvola i jednu izmjenu i dopunu građevinske dozvole. Također dana 25. srpnja, želim navesti i ovdje, započela je gradnja prve faze koju sam naveo nešto ranije izgradnja lijevo obalnog nasipa Kupe od Željezničkog mosta do Brodaraca, njezina treća etapa. Poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora, molim vas da na primjeru Prijedloga zakona o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe iskažete i svi zajedno iskažemo razumijevanje za problem koji je već desetljećima prisutan u ovom području, dakle u području koje obuhvaća Karlovačku županiju, Sisačko-moslavačku županiju i dijelom Zagrebačku županiju. Slijedom navedenog, Vlada RH predlaže vam, Hrvatskom saboru prihvaćanje Prijedloga zakona o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeku Kupe u prvom čitanju a sve prijedloge i primjedbe proizašle iz rasprave o ovom Zakonu predlagatelj će razmotriti prilikom izrade Konačnog prijedloga Zakona. Molim vas da date jednoglasnu potporu ovom zakonskom prijedlogu. Hvala vam lijepa. na obrazloženju prijedloga zakona. Imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Josip Križanić, izvolite. **Križanić, Josip (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, državni tajniče sa pomoćnicom. Pozdravljam donošenje ovakvog zakonskog rješenja koje je jedino moguće da se ubrza rješavanje problema, svih problema za ovo Sisačkog i Karlovačkog dijela a to je izlijevanje rijeke Kupe. Međutim, kao predsjednik Povjerenstva za elementarne nepogode, jako sam zadovoljan sa tim, međutim predlažem slijedom dosadašnjih naših angažmana da se u zakon ugradi odredba o korištenju šljunka i pijeska iz dna rijeke. Dakle, trebalo bi najprije počistiti dno rijeke a onda se taj šljunak i pijesak iskoristi za dizanje nasipa a ne kao što se to događalo kod koridora 5C da smo dovozili materijal sa 200 ili 300 km dalje zbog Nature a materijal se koristio s desne strane rijeke Save ili sa Mađarske strane rijeke Drave. Pa vas molim da se to ugradi u zakon ako to već nije moguće. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor, ministar Ćorić, izvolite. Poštovani zastupniče Križaniću, zahvaljujem na vašem prijedlogu odnosno sugestiji, predmetna tematika već je na neki način određena Zakonom o vodama a i prilikom ovog projekta, odnosno njegove realizacije upravo će se paziti na to da se kao što ste i sami rekli šljunak, odnosno pijesak koji će biti vjerojatno u pojedinim dionicama vađen sa dna, odnosno sa korita rijeke Kupe, iskoristi na pravi način. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem ministru na odgovoru. Sljedeća replika poštovani kolega Davor Vlaović, izvolite. Hvala potpredsjedniče, uvaženi ministre sa suradnicima. Mi iz HSS-a i ja osobno podržavamo ovaj projekat jer građani grada Karlovca i šire okolice zaslužuju da se to jednom sustavno i kvalitetno riješi. poseban zakon, kad imamo Zakon o strateškim projektima se nije moglo i kroz taj zakon riješiti. I drugo, neće li i taj projekat zaustaviti ili usporiti sanaciju nasipa od Stare Gradiške do Gunje i Račinovaca, te hoće li se nastaviti sa izgradnjom akumulacija i retencija u podnožju Psunja, Papuka i Dilja kako bi se spriječile poplave na tim područjima. Hvala. a isto tako i na sugestijama, odnosno pitanjima. Dakle, realizacijom ovog projekta ne bi se smjele usporiti realizacije drugih projekata u vodno komunalnoj infrastrukturi na području RH. Zašto poseban zakon u odnosu na zakone, na zakonsku regulativu koja promovira realizaciju strateških projekata, zato što je ovo jedan od rijetkih situacija, ja bih rekao jedna od rijetkih pojava, dakle, poplavne vode odnosno visoke vode na području ovih triju županija odnosno u slivu rijeke Kupe koji ugrožava ljudske živote i imovinu, je li. Kod drugih strateških projekata mi nemamo tu situaciju. I upravo činjenica da su te visoke vode iz godine u godinu, kao što vidimo, kao pojava sve češće odnosno učestalije sve veće, natjerala nas je na to da reagiramo i da idemo sa posebnim zakonskim okvirima. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem ministru Ćoriću na odgovoru. Slijedeća replika poštovana kolegica Anka Mrak Taritaš, izvolite. Hvala lijepo podpredsjedniče HS-a, uvaženi ministre sa suradnicima. Ja ću u raspravi u ime kluba malo govoriti o ovom zakonu, isključivo ću govoriti sa tehničkih aspekata. Mi u klubu Glasa podržavamo da ide lex specialis koji ukazuje na činjenicu da u redovitoj proceduri vi neke stvari jednostavno ne možete riješiti, to jasno moramo reći i zato nam je ovo potrebno. Ali moje pitanje se odnosi na činjenicu, bilo bi dobro možda da sada kažete, ali o kojem zahvatu je riječ? Kada donosite lex specialis za pojedini zahvat da se kaže obuhvat je toliko hektara i da znamo na što se donosi, možda imate podatak, pa bi dobro bilo da se kaže da opće rasvijetlimo koliko je to veliki prostorni obuhvat koji se ovim zakonom, na koji se ovaj zakon odnosi je riječ, dakle, i na prostor te županije, kao što ste vi u uvodnom obrazloženju rekli, riječ je o jednom velikom prostoru, da opće sagledamo o čemu je riječ. Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovanoj kolegici. Odgovor ministar Ćorić, izvolite. **Ćorić, Tomislav (HDZ)** Poštovana zastupnice Mrak Taritaš prije svega hvala na potpori u ovom projektu odnosno ovom zakonskom prijedlogu. U uvodnom govoru sam rekao, dakle, ne mogu navesti broj hektara jer doista tu informaciju u ovom trenutku nemam. Međutim, u uvodnom govoru sam rekao, dakle, riječ je o području koje zahvaća dobrim dijelom Karlovačku županiju, Sisačko-moslavačku i na dva mjesta, zapravo, ovaj projekt zahvaća i Zagrebačku županiju. Hvala lijepa. Zahvaljujem na odgovoru ministru. Slijedeća replika poštovani kolega Alen Prelec, izvolite. **Prelec, Alen (SDP)** Hvala poštovani podpredsjedniče HS-a, poštovani ministre sa suradnicima. Evo ja iskazujem potpuno razumijevanje i potporu ovom vašem projektu. Stvarno je ružno za gledati sve ono što se događa u vrijeme poplava, pogotovo na ovom karlovačkom području sliva Kupe i apsolutno tu mislim da tu neće biti nikakvih problema što se tiče svih zastupnika u ovom Hrvatskom parlamentu da damo potporu ovom projektu. Ja bih samo htio, jasno je, aktualizirati neke druge probleme koje su vidljive na cijelom području RH. Evo ja živim uz granicu sa Slovenijom, a znam da su Slovenci regulirali svoju Savu na onoj drugoj strani. Nažalost, mi nismo ovdje, pa evo ja bih htio da se aktualizira i ta problematika i da se napravi jedan sveobuhvatni, sveobuhvatna strategija izgradnje nasipa za obranu od poplava. U svakom slučaju, ono što ste vi spomenuli 580 milijuna kuna štete imamo od poplave, a procjenjuje se, ako bude još ekstremnih prilika, da bude to i, kako ste rekli, 4 milijarde. Mislim da treba ulagati u sistem obrane od poplava. Evo, hvala lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor ministar Ćorić, izvolite. (HDZ)** Poštovani zastupniče Prelec, prije svega hvala vama, nadam se i kolegama na prijedlogu ovoga zakona. Što se tiče ostalih projekata potpuno sam svjestan činjenice da nije samo područje rijeke Kupe ono koje je Međutim, vjerujem da ćete se složiti riječ je o najugroženijem području. Pomoćnica Kos mi prilikom pripreme odgovora na vaše pitanje suflira da je jučer u Ministarstvo došao upravo vaš dopis Općine Brdovec, koliko znam 2010. godina bila je godina visokih voda u Općini Brdovec i poplava. Dakle, niti Općina Brdovec, niti bilo koja druga općina i grad odnosno područje koje ugroženo od poplava, ne može izaći iz naših programa obrane od poplava i mi ćemo kao Ministarstvo i Hrvatske vode kao, recimo to tako, produžena ruka, učiniti sve da saniramo i te probleme. Hvala vam lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem ministru na odgovoru. Slijedeća replika poštovani kolega Ivan Vilibor Sinčić, izvolite. Hvala vam predsjedavajući. Ministre Ćorić, naravno da je ovaj projekt potreban i zapravo tragedija je RH što davno nije realiziran. Međutim, tu smo gdje smo. Međutim, postavlja se pitanje kod izvlaštenja. Ovim zakonom premošćuje se nekoliko zakona i od ovih 15 tisuća parcela koje su navedene, od 80 do 90% njih zapravo su poljoprivredne parcele. Međutim, kod izvlaštenja se sve stavlja u isti koš i sve ono što je poljoprivredno i tamo gdje je nekakav gospodarski objekt i tamo gdje je nekakva kuća odnosno gdje stanuju ljudi. Prema tome, ako ste čitali detaljnije, vjerujem da jeste, dosta se znači degradiraju prava vlasništva, nije isto hoće li vam netko doći bez poziva, bez obavijesti na neku vašu parcelu tamo uz rijeku koja plavi, gdje nema ničega osim komaraca ili će vam doći tamo gdje živite. A sve je u istome košu. Prema tome, predlažem da se do drugoga čitanja ipak napravi distinkcija. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor ministar Ćorić, izvolite. vam lijepa gospodine Sinčiću prije svega na potpori za ovaj prijedlog. Doista kod izvlaštenja je potrebno učiniti distinkciju između različitih oblika imovine odnosno različitih oblika zemljišta, pretpostavljam da ste na to aludirali. Službena procjena odnosno procjenitelji će morati izaći na teren i izvlaštenje kao takvo neće ni na kraju krajeva ni moći se učiniti po jednoj cijeni za sve parcele. Dakle, ja tu uistinu vjerujem u proceduru koja će biti učinjena na pravi način. Ta distinkcija sama po sebi potrebna po logici stvari, vjerujem da na kraju krajeva neće doći do problema, to je jedino što mogu u ovom trenutku s ove govornice reći. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem ministru na odgovoru. Želi li možda izvjestitelj Odbora uzeti riječ, izvolite gospodine Sinčiću.

Odbor za zaštitu okoliša…/Govornik se ne razumije/… HS-a raspravio na 34-toj sjednici odraženoj 15. studenoga, Prijedlog zakona o projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe. Odbor je raspravljao o ovom zakonu kao matično radno tijelo. Nakon ovog uvodnog obrazloženja u raspravi na Odboru podržan je prijedlog zakona, te istaknuta važnost realizacije ovog investicijskog projekta i njegovi pozitivni učinci na smanjenje ugrožavanja ljudskih života i materijalnih šteta od poplava u slivu rijeke Kupe. Ujedno je uz podržavanje potrebe donošenja ovog Zakona izrađeno mišljenje kako svaki posebni Zakon, Lex specialis, predstavlja svojevrsni poraz važeće zakonodavne regulative, jer izuzeci pokazuju da nismo u mogućnosti važeću zakonsku regulativu konzumirati u objektivnom vremenu. Znači ono što smo već uspostavili da je važeće, nije nam puno pomoglo, od 15000 čestica, uspjeli smo riješiti svega 325, pa sada priznajemo sami sebi poraz i idemo raditi Lex specialis. Budući da je kao osnovni problem radi kojeg je došlo, odnosno radi kojeg se prišlo izradi ovog Zakona, istaknuta činjenica da je za izgradnju ovog sustava zaštite od poplave potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose, spomenutih 15000 nekretnina. Dodatna pojašnjenja zatražena su vezana uz postupanje izvlaštenja. Predstavnica predlagatelja dodatno je obrazložila da će se sredstva za ove namjene retroaktivno potraživati iz sredstva Europske unije, te da je oko 80 do 90% zemljišta, od spomenutih 15000, poljoprivredno zemljište koje je većim dijelom neobrađeno. Da se postupci izvlaštenja provode korektno i da se vlasnicima nekretnina sporazumno rješava pitanje stjecanja vlasništva. U raspravi je također uočeno kako idejni projekt zaštite od poplave u ovom slivu datira iz '81. godine, a postavljeno je pitanje u kojem mjeri se ovaj sadašnji projekt, koji je ako se dobro sjećam, rađena je dokumentacija od '14. pa do danas, poklapa sa onim projektom iz '81 godine. Predstavnica predlagatelja istaknula je da se prišlo izradi potpuno novog projekta. Sagledavajući pozitivne učinke ovog posebnog Propisa za realizaciju strateških investicija projekata, izraženo je mišljenje o potrebi izrade jednog generalnog Zakona koji bi omogućio realizaciju ključnih projekata u vodnom gospodarstvu, odnosno budućih projekata iz domene obrane od poplave u što kraćem roku ili drugim riječima, zašto samo za sliv Kupe raditi Lex specialis, zašto ne poboljšati za sve slučajeve, proceduru i ubrzati ju? U tom kontekstu također je otvoreno i pitanje i izrade Studija utjecaja zahvata na okoliš, na jedan operativniji način, a pritom ne dovodeći u pitanje standarde zaštite okoliša. imajući u vidu kako su klimatske promjene jedan od najvećih okolišnih izazova u raspravi, je ukazano na potrebu usklađivanja ovog projekta sa strateškim dokumentima iz, dakle prilagodbe klimatskim promjenama. Postavljeno je pitanje u kojoj mjeri se ovaj projekt usklađuje usklađuje sa Strategijom prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje od 2040. do 2070., a s čim se kasnijem donosi znamo već jednu godinu, jer je trebala biti u studenome '17. godine. Upozoreno je da ukoliko se ne sagledaju dugoročne posljedice, da se projekt može dokazati i kapaciteti njegovi, nedostatnim. Predstavnici predlagatelja pojasnili su kako dakle su osnovni strateški dokumenti iz područja vodnog gospodarstva, kao što je na primjer Plan upravljanja vodnim područjima od 2016. do 2021., i višegodišnji program gradnje regulacijskih zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije, da su dakle ti dokumenti usklađeni sa dokumentima prilagodbe klimatskim promjenama, te da je za iste proveden postupak strateške procjene na okoliš. Također, navedeno je da je pri dimenzioniranju se pošlo od 5x većeg standarda. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno sa 8 glasova ZA, podupro prihvaćanje prijedloga Zakona. Hvala. Zahvaljujem se predsjedniku Odbora za zaštitu okoliša i prirode, gospodinu Ivanu Viliboru Sinčiću na ovom Izvješću u ime Odbora. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, poštovani kolega Tomislav Žagar. Izvolite. Hvala podpredsjedniče hrvatskog Sabora. Uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo odmah na početku da kažem kako će Klub MOST-a naravno podržati ovaj Zakon, jer ovdje se ne radi o izgradnji golf igrališta ili nekog turističkog kompleksa, već se radi o objektu ili objektima, a ministar je to detaljno obrazložio, dakle, riječ je o jednom složenom tehničkom rješenju, vrijednost je mislim 120 milijuna EUR-a da se spominje u samom ovom materijalu za Zakon. Dakle, tu nema govora da taj objekat ne treba napraviti, te objekte, jer oni će štititi i imovinu, i živote i zdravlje ljudi, i tu nemamo nikakvih dvojbi. Možda bi samo par stvari, a vezano je, to je i kolega Sinčić, vezano uz same dileme i onoga što se raspravljalo na Odboru, rekli. Naime, ministar je to naglasio da je, ovdje se radi o Zakonu, speciali Zakonu, posebnom Zakonu koji se izrađuje za ovaj projekat i onda moramo imati na umu 2 stvari kad primjenjujemo ovakav tip Zakona. Prvo, to je Ustav Republike Hrvatske i zaštita privatnog vlasništva, i druga stvar su postojeći Zakoni ili opći Zakon kao što je Zakon o izvlaštenju i postavlja se pitanje, je li, s obzirom, a i ministar rekao da je ovo rijedak slučaj, je li to doista rijedak slučaj ili nama sa ovim zakonskim dosadašnjim rješenjima nešto ne odgovara generalno, pa bi možda u skladu s onim što je ministar naglasio, suradnja između resornih Ministarstava, možda bi se mogla u toj suradnji, pronać' neka rješenja koja će biti u budućnosti prihvatljiva a da ne dolazi do ovakvih slučajeva. Dakle da naši svi postupci budu, posebno kod ovakvih projekata, brži i na kraju krajeva da se to, da se to realizira u nekom razumnom roku, ili da nam se dogodi onda da na kraju izgubimo i sredstva, moguća sredstva iz Fondova Europske unije. Pa evo jedan konkretan primjer, dakle članak 13., ovog Zakona. Ovaj članak je prepisan iz Zakona o izvlaštenju članka 30., i ono što sada recimo zapada u oči, mi ubrzavamo čitav postupak, a onda dolazimo u situaciji da u stavku 4., piše riječ dokaz da korisnik izvlaštenja ima osigurana posebna sredstva položena u banci u visini približno potrebnoj za davanje naknade, i to se ponovno ponavlja u idućem stavku, opet približno potrebnoj. Taj stavak je prepisan iz Zakona o izvlaštenju, sad se postavlja pitanje je li i tamo dobro da tako stoji, ali sad kad ubrzamo postupak, je li dobra da riječ bude približno? sad, znamo vrijednost projekta, znat ćemo i vrijednost tih čestica, riječ je o poljoprivrednom zemljištu kako je ovdje rečeno, u najvećem dijelu, da bude drugačija formulacija, znači, da ne bude da kažem to ovako slikovito, ne smije se dogodit da ljudi, a vidim da javnu raspravi i to ljudi pitaju, da se dogodi da ljudi misle mi ćemo vas izvlastiti a onda vi poslije dokazujete jel ćete dobiti novac ili ne. A posebno kada stoji odredba približno, što ako ne bude dovoljno novca, za tu česticu? Ako je ovdje odredba približna. Evo to je jedna od dilema koju bi ministar mogao odgovoriti. I na kraju, još jedanput pozdravljam ovaj zakon, naravno i čitav projekt, da čim prije zaživi. I ja bi iskoristio priliku s obzirom da evo Slavonija imala problema isto sa našim kanalima koje su zapuštene, apelirati na Hrvatske vode, da malo obiđu svoje kanale, da ih očiste, jer događa se i tamo. Ja sam kao načelnik to općina doživio, da sam morao naredio, da se uklone oni mostovi kod privatnih kuća i čovjek je doista prijetio oružjem, nakon toga da mu rušimo imovinu, zbog toga apeliram na Hrvatske vode da se tim pozabave. A što se tiče ovoga zakona, imate ministre podršku, hvala. Zahvaljujem poštovanom kolegi Žagaru, sljedeća rasprava, u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovana kolegica Marija Jelkovac, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege, evo ja kao Karlovčanka, iznimno sam zahvalna i nadležnom ministarstvu i vladi što smo dočekali ovaj prijedlog zakona, koji je jedan kotačić u ovom projektu zaštite ovog područja od poplava. Ustavna osnova za donošenje ovog zakona, sadržana je u odredbama čl. 2. stavka 4 podstavka 1. i 2. koji govore o tome da Hrvatski sabor, neposredno, samostalno odlučuje u skladu sa Ustavom i zakonom o uređivanju gospodarskih, pravnih i političkih odnosa u RH te o očuvanju prirodnog i kulturnog bogatstva i korištenju njime, te čl. 52. Ustava koji govore da vode kao i drugi dijelovi prirode, koji su od osobitog značenja za RH, imaju imaju i njenu osobitu zaštitu. Voda je prirodni resurs od neprocjenjive važnosti za našu državu i trebamo ga štiti i čuvati, jer bez vode nema života. S druge strane u zadnjih nekoliko g. bili smo svjedoci, kako voda, tj. naše rijeke, mogu iznenada postati moćan i neprevediv čovjekov neprijatelj, odnosno, mogu nanijeti ogromnu štetu, ako ih čovjek ne može držati u nekim situacijama, pod kontrolom. Sjetimo se Gunje i ogromnih šteta koje su preko noći ljudima promijenile život, ali nažalost, nije bila samo Gunja. Elementarne nepogode uslijed poplave pamte i drugi naši krajevi, osobito Karlovačka i Sisačko moslavačka županija i moram naglasiti, da Karlovac u zadnjih 4 g. zaista imao ogromne probleme uslijed poplava, da su neki naši sugrađani imali 5 puta vodu u kući, da su nakon prve poplave digli kredit da obnove dom i da ih je nekoliko mj. iza toga ponovno zadesila poplava i ponovno im ušla voda u kuću, a praktički nisu kredit niti počeli otplaćivati. Evo stoga, je ono što će biti doprinos ovog zakona, sigurno nešto što na ovim područjima i ovaj cijeli projekt, i njegovu realizaciju, ljudi s nestrpljenjem očekuju. U srpnju 2014. g započela je i u ožujku 2016. g. završena izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata za zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe iz fondova EU. Najznačajnim rezultat je studije izvedivosti za projekt zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe na području Karlovačke županije i Sisačko moslavačke županije, te u manjem dijelu Zagrebačke županije. Projekt se sastoji od nasipa i drugih regulacijski zaštitnih vodnih građevina, uključujući pregradu …/Govornik se ne razumije./… s pratećim objektima i pokop Korana s pratećim objektima. Vrijednost projekta procijenjena je 120 milijuna eura, studije izvedivosti, pripremljena je u cilju apliciranja projekta za sufinanciranje sredstvima iz europskog fonda za regionalni razvoj, kroz operativni program konkurentnosti i kohezija 2014.-2020. Sufinanciranje projekta kao javne institucije, bilo bi u omjeru 85% europski fond za regionalni razvoj, i 15% nacionalna sredstva. Nastavno na studiju izvedivosti ugovorena je izrada studija utjecaja na okoliš. Dio projekta koji se odnosi na zaštitu od poplava Karlovca, pod nazivom projekt zaštita od poplava grada Karlovca, ministarstvo gospodarstva i poduzetništva, uvrstilo je u listopadu 2017. g. na listu strateških projekata RH. Temelj sustava zaštite od poplava na tom području, čini oteretni kanal Kupa-Kupa i prirodna retencija …/Govornik se ne razumije./… Upravljanje cijelim sustavom, postiže se izgradnjom brane brodarci, na pojedinim potezima izvode se nasipi i zidovi. Na području grada Karlovca u cijelosti bi se dovršio planirani linijski sustav obrana od poplave, nasipi i zidovi, dopunjen s prokopom na ušću rijeke Korane u rijeku Kupu. Na ovom prostoru u sadašnjem stanju sustava obrane od poplave, osim grada Karlovca i Siska, poplavnim događajima izložen je veliki dio prigradskih naselja i drugih urbaniziranih površina, komunalna, industrijska i prometna infrastruktura, te niz drugih značajnih objekata. Posebno je značajna izloženost lokalnog stanovništva poplavama, te izloženost ukupnog prostora ostalih indirektnih šteta od poplava, kao što su odroni i klizišta uslijed čega su bile ogromne štete. Evo kako sam i sama bila u gradskom povjerenstvu za elementarne nepogode u gradu Karlovcu, reći ću vam samo neke podatke, dakle, uslijed poplave u Karlovcu u veljači 2014. .g ukupna procijenjena šteta iznosila je 28 milijuna Zatim u rujnu u 2014. g. ukupna procijenjena šteta iznosila je 65.640.191 kunu zatim u listopadu 2015. godine šteta ukupna procijenjena je na iznos 28.667.770 kuna i šteta isto tako u listopadu 2015. godine uslijed odrona zemljišta proglašena, procijenjena je u iznosu od 26.392.375 kuna, vidimo o kojim ogromnim iznosima se radi. Dakle, svi smo svjesni i razumijemo nužnost da ovaj projekt što hitnije se realizira i da na taj način zaštitimo ljude i njihovu imovinu. Za izgradnju sustava zaštite od poplave u slivu rijeke Kupe, kako već čuli potrebno je riješiti imovinsko-pravne odnose na oko 15.000 nekretnina te ishoditi akte za gradnju u što kraćem roku kako bi se u planiranom razdoblju projekt aplicirao za sredstva iz Europske unije, a plan je do kraja 2019. to učiniti. Kako bi se u stvari realizirao cijeli projekt izgradnje do kraja 2023. godine. Da bi se taj cilj postigao upravo je potreban ovaj zakon kao lex specialis kako bi se ubrzale procedure koje su propisane u postojećoj zakonodavnoj legislativi. Ta posebna predložena pravila u skladu su s načelima postojećih propisa o izvlaštenju i određivanju naknade …/nerazumljivo/… izmjeri i katastru nekretnina, prostornom uređenju i gradnji, ali zbog hitnosti predložena rješenja čine djelomične iznimke u odnosu na postojeća pravna pravila. Članak 22. stavka 4. Zakona o vodama izričito određuje, građenje i održavanje vodnih građevina u interesu je RH te članka 4. predloženog zakona utvrđuje interes RH za gradnju u okviru ovog projekta. Utvrđuje se iznimka u odnosu na članak 125. Zakona o prostornom uređenju na način da se građevine projekta mogu etapno ili fazno graditi i bez izdavanja lokacijske dozvole, a u skladu s glavnim projektom. Kao iznimku od Zakona o prostornom uređenju ovaj zakon predviđa da se parcelacija građevinskog zemljišta može provoditi i u skladu s parcelacijskim elaboratom odnosno drugim geodetskim elaboratom na temelju kojeg se u katastru provodi evidentiranje i promjena podataka u pogledu čestica zgrade i drugih građevina. Ovo je nužno kako bi se ubrzala realizacija projekta jer postupci ishođenja lokacijskih dozvola u pravilu traju godinu dana sve to usporilo bi realizaciju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, a vidimo da je ogroman broj zemljišnih čestica koje treba imovinsko-pravno riješiti za realizaciju projekta. Predložene odredbe ovog zakona trebaju omogućiti da se temeljem novopredloženog akta o parcelaciji pokrenu i dovrše postupci parcelacije, otkup i izvlaštenja. Isključuje se primjena instituta davanja suglasnosti stranaka na osobe predloženih procjenitelja i na taj način se također ubrzava postupak. Tako se ne uskraćuju prava stranaka jer one u kasnijoj fazi postupka ako nisu zadovoljene procjenom mogu zatražiti ponovno vještačenje sukladno ZUP-u. Ovim prijedlogom zakona opredjeljuje se za primjenu članka 129. Zakona o gradnji to jest građenju bez građevinske dozvole za potrebe ovog projekta. Članak 129. i stavak 1. navedenog zakona kaže, u slučaju neposrednog ugrožavanja ljudi i dobara od prirodnih nepogoda, ratnih razaranja ili drugih razaranja zbog opasnosti od tih događaja za vrijeme i odmah nakon njihova prestanka bez građevinske dozvole mogu se graditi građevine koje služe sprječavanju djelovanja tih događaja odnosno otklanjanja štetnih posljedica. Dakle, definirano je da se građenje izvodi temeljem glavnog projekta. Ovim se prijedlogom zakona odstupa i od ustaljenog pravila po kojem se započeti postupci okončavaju prema propisima po kojim su i započeti, a također zbog ubrzavanja same procedure. Za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Državnom proračunu RH. Poštovane kolegice i kolege evo svi smo bili svjedoci svih događaja koje smo imali uslijed elementarnih nepogoda od poplave u ovim krajevima i svjesni smo koje štete su naši sugrađani imali isto tako smo iz tih razloga svjesni i nužnosti što hitnje realizacije ovog projekta i potpune stoga opravdanosti prijedloga ovog zakonskog rješenja. Još jednom zahvaljujem nadležnom ministarstvu na trudu koji ulaže kako bi ovaj projekt što prije zaživio i kako naši sugrađani od kojih su neki 5 puta u 4 godine imali vodu u svojem domu i morali izići iz svojeg doma i to u hladnim mjesecima, što ne želim da im se više ikada dogodi, zaista smatram da ovim prijedlogom zakona možemo postići da se ovaj projekt što prije završi. Ministarstvo je zajedno sa Hrvatskim vodama u stalnoj koordinaciji i ja vjerujem da će se ovaj projekt zbog takovog koordiniranog djelovanja i realizirati u planiranim rokovima. Klub HDZ-a podržava ovaj prijedlog zakona, a svima vama kolegice i kolege iz drugih klubova iako vidim da se svi do sada koji ste se izjasnili također poručili da prihvaćate ovaj prijedlog zakona kao opravdan, želim još jednom reći oči naših sugrađana uprte su i u nebo ali i u nas i očekuju da im pomognemo. Hvala vam. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Mariji Jelkovac. Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-u poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora, uvaženi ministre i pomoćnice ministra. Pred nama je Zakon koji zovemo lex specialis. Ja bih uvodno htjela reći nekoliko stvari. Prva stvar, postoji jedna činjenica da su klimatske promjene stvarnost. Ne trebate biti stručnjak, ne trebate biti meteorolog, ne trebate biti stručnjak za biljni i životinjski svijet, dovoljno je samo vidjeti oko sebe, vidjeti mjesec koji je studeni tek, u drugoj polovici studenog će biti naznake studenog i to je činjenica. Dakle i stručnjaci ukazuju na to da su promjene koje će biljni i životinjskih svijet apsolutno se prilagoditi, prilagoditi će se i ljudi i ono što je popularno i s ove govornice je u nekoliko puta bilo rečeno, mi ćemo imati ovo stoljeće, stoljeće i klimatskih migracija i ljudi na pojedinim dijelovima neće moći živjeti. Gdje je tu Hrvatska? Klimatske promjene u Hrvatskoj se između ostalog reflektiraju u povećanom broju kišnih dana, to je činjenica. I činjenica je da pojedini dijelovi Hrvatske će plaviti i vi jednostavno to ne možete izbjeći. To nije od jučer, to je od prije. Kada pogledate malo prostor oko Drave, on više ne plavi iz razloga što je Drava regulirana u Sloveniji zato što su napravljena akumulacijska jezera, zato što je što je cijela rijeka, korito otišlo dolje. Dakle da ja sad tu ne ulazim u nekakve tehničke stvari to je istina. I odgovor jednako tako moramo dati jer kao što je kolegica prije mene rekla, bilo je 4 put je ljudima plavljeno i plavit će i dalje i nešto se treba napraviti.

onda je to meni moram priznati bilo strano, imala sam brdo, brdo, brdo upita u glavi, zašto, zbog čega, onda sam malo išla vidjeti kako to rješavaju druge zemlje u Europi. I onda kada sam vidjela da druge zemlje u Europi kada se susretnu sa problemom kojeg treba riješiti odmah posežu za modelom lex specialis. Jedna zemlja koja nije članica EU a za koju se uvijek znamo ovako uzdati, uvijek nam je to nekakva svijetla točka je Švicarska. Švicarska je recimo donijela jedan lex specialis, oni su imali u svojem zakonodavstvu da investicije u Švicarskoj nije mogao raditi nitko tko nema švicarsko državljanstvo a državljanstvo je izuzetno teško dobije. Imali su jedno područje švicarske koje je strašno zaostajalo za svim drugim i donijeli su lex specijalis da tu mogu biti investitori stranci da potaknu rast tog područja. Jednako tako u susjednoj zemlji, u Sloveniji oni su isto tako u nekoliko navrata pogotovo kada je bilo, kod njih je bilo riječ čak o investicijama ulaganja. Ovom lex specijalisu je zapravo izraz nemoći. Moramo riješiti problem, dakle imamo problem plavljenja, imamo novce koje možemo osigurati, imamo rokove do kada možemo osigurati te novce. Ako uđemo u zakonodavstvo koje nam je na snazi, ako uđete u zakone kao što je i ministar uvodno rekao sa aspekta katatastra, sa aspekta gruntovnice, sa aspekta prostornog uređenja, sa aspekta građenja, sa aspekta izvlaštenja proći će i 2023., mi sve potrebne dozvole nećemo imati i gledati ćemo kako ljudi dižu kredite, kako ljudi plave i kako će ljudi, ljudi nam odlaze iz različitih razloga. Ovi ljudi će otići jer neće moći tamo živjeti. Prema tome apsolutno je dobro da se ide sa lex specialisom i on mora ukazati na činjenicu da zaista mi, ja s ove govornice govorim, govorim da su ovi zakoni koje mi imamo, da volimo donijeti zakon. Ti vam zakoni nude sigurnost, nude vam sigurnost oni koji temeljem tih zakona izdaju jer nisu ništa pogriješili. Čim uđete u jedan poseban zakon, čim uđete u neke stvari gdje hoćete riješiti nešto prečicom dolazite do problema. Problem nije u trenutku kada se zakon donosi, problem nije u trenutku kada se radi, problem je iza toga. Ja vam o tome mogu puno toga ispričati na temu poplava u Cvelferiji gdje je cijeli projekt odrađen u godinu dana, napravljeno je tisuću kuća, obnovljeno je još tisuću i pol kuća, sve zgrade javne namjene, ja još uvijek snosim posljedicu i objašnjavam da je to moglo biti tako i nikako drugačije, međutim svi to koriste za neke druge stvari. Ja danas kada razmišljam o tome, to ste mogli napraviti tako ili ne imati više tamo naselja, ali to je posve druga priča. Kada je bio Zakon strateškim projektima nitko se nije usudio to odraditi do kraja. Nitko se nije usudio reći, imamo strateške projekte, za strateške projekte ono nam je minimum od kojeg nećemo odstupati a ovo ćemo ići po jednoj drugoj metodologiji. Na ovom primjeru ću zapravo reći o čemu je riječ. Ono od čega ne možete odstupiti su prostorni planovi. Od čega ne možete odstupiti su vam procjene utjecaja na okoliš i prirodu, ako to napravite krivo napravili ste trajnu posljedicu u prostoru. To je nešto od čega ne možete odstupiti. Morate imati nekakav projekt po kojem radite. I na kraju kada to napravite morate si osigurati da ishodite sva potrebna odobrenja, odnosno da sve to popeglate i da to bude legalno. I ne možete odstupiti od toga da obeštetite ljude. Dakle, startna pozicija vam je prostorni plan i procjena utjecaja na okoliš i prirodu, konačna pozicija vam je realiziran projekt i način da onda taj realizirani projekt dobije sve, da ga provedete i kroz katastar, gruntovnicu i ostalo. Postupak izvlaštenja, model u kojem osigurate sredstva izvlastiti čovjeka, imate, koristite Zakon o procjeni nekretnina koji kaže kako se to radi. Ajmo biti pošteni, pojedina zemljišta i pojedine kuće koje se nalaze na ovom prostoru vrijede 0, sad, zahvaljujući projektu vi ćete njih izvlastiti i da ti ćete im mogućnost da žive negdje drugdje jer njima tamo nije za živjeti. Dakle oni će dobiti za svoju nekretninu nešto i moći će živjeti negdje drugdje. Vi morate osigurati dio sredstava da oni znaju da će dobiti naknadu, da je naknada pravična. I oni koji su nezadovoljni će se i dalje suditi i odraditi ono što treba. I sad dolazimo do ovog srednjeg dijela. Ja moram priznati da sam na mjestu ministra, ja sam možda malo drugačija. Ja bih tu napravila jedan iskorak i zato nekako i diskutiramo o ovome na malo drugačiji način. Dakle, ono što ne dvojim, ne dvojim je prostorni plan, procjena utjecaja na okolišu i prirodu. Ja bih imala samo glavni projekt. I temeljem gl. projekta bi radila parcelacije, temeljem gl. projekta bi radila gradnju, koristila ovaj čl. koji govori o Zakonu o gradnji i temeljem gl. projekta provela sve dalje. Ja se ne bi kapacitirana lokacijskom dozvolom, ne bi se kapacitirana svim ovim postupcima, iz jednostavnog razloga, što, ja sam arhitekt. I moji kolege arhitekti su meni strašno zamjerili kada sam ja, kada sam imala tu mogućnost, izbacila recimo, obvezu, obvezu da bude izvedbeni projekt. Iz razloga što sam cijenila da je izvedbeni projekt, da je odnos investitora i izvođača, investitora i on će si sam raditi, da to je u principu, teško reći, ali još dodatan teret za nekog. Stoga, u ovom dijelu u kojem ću diskutirati, diskutirati ću, dakle, mi ćemo podržati ovaj zakon. Mi se zalažemo za lex specijalis, …/Govornik se ne razumije./… iz ovog lex specijalisa treba biti sljedeće, ljudi moji, ajdemo još jedanput vidjeti, zakonodavstvo nam je komplicirano, teško, zahtjevno, za projekte koje hoćemo povući sredstva i koje hoćemo realizirati, moramo radti lex specijalis jer ih nećemo povući sredstva, nećemo realizirati. Dakle, za izvlaštenje je u normalnom postupku godinu dana. Po ovom postupku je trećina od toga, pa i to je puno. To je puno za nekakav projekt, jer dok mi to sve zajedno radimo, neki, ljudi su poplavljeni, ljudi će reći neću vas više čekati, idem. To je nešto što zaista treba biti nekako voditi računa o tome. Meni u ovom zakonu nedostaju dvije stvari i nekako voljela bi da ministarstvo nije nešto što izaziva nekakav veliki prijepor. Ja bi u prvom članku voljela, da se napiše ono na što se odnosi. Da je to prostorni obuhvat, površine cirka toliko i toliko hektara, da otprilike da znamo na što se odnosi, da tako uvijek, kada bili šta krenemo, kažemo odnosi se na to, to vam neće biti neki veliki prijepor, u čl. 1. da kažete prostor dakle, prostorni obuhvat u nekakvim hektarima u nekom obuhvatu, u nekakvoj priči, to je nešto što možete tu tu možete i strateške procjene utjecaja na okoliš izvući van, vrlo jednostavno. I dajte stvarno napravite jedan dodatan napor. Vi ste ovdje u ovim člancima koji su vezani uz parcelaciju i vezani uz sve ovo, navodite ponovno prostorne planove, navodite ponovno lokacijsku dozvolu, navodite ponovno …/Govornik se ne razumije./… projekt. Zašto se stvarno ne odlučite gdje je glavni projekt. Gl. projekt dobijete da je u skladu sa prostornim planom, u njemu imate sve elemente iz kojeg razloga? Da ne radimo projekte na projekte, da ne koristimo sredstva, gdje bi i ovako kada je, šta …/Govornik se ne razumije./… projekt pokaže u, ja sam tehničke struke i moram to reći. To vam je situacija 1 naprama koji vam pokaže obuhvat to vam je …/Govornik se ne razumije./… i nekakav opis. Glavni projekt vam kaže, puno više vam kaže, nekakva tehnička rješenja. I iza toga, ono što morate napor napraviti, da nam se ne desi, dakle, meni je logično da ćete vi koristiti odredbu zakona o gradnji, koji kaže, kada je elementarna nepogoda, gradi se bez građevinske dozvole temeljem gl. projekta. Imajte gl. projekt i dajte si onda nekakav rok, da to sve zajedno napravite, jer imamo dosta slučajeva, kad se je to koristilo i postupak se nije završio. Zaključno, iz ovog zakona, čitamo na globalnoj razini sljedeće, da nam je stvarno zakonodavstvo komplicirano, da su nam postupci komplicirani, da on vam zapravo zaista nudi ležernost, kada vam netko dođe, daj to, kažeš samo malo i neće pogriješiti ako to radi godinu dana. Ako napravi u mjesec dana, svi ćemo reći, kako to da i napravio u mjesec dana. Dakle, apsolutno obrnuto, ukazuje na tu činjenicu. Ukazuje na činjenicu, da ako zaista želimo povući za velike projekte sredstva EU koji nam se nude, ne samo da ih povučemo nego da ih realiziramo i da omogućimo ljudima tamo opstanak, život i rad, moramo imati lex specijalis, ali kada ga radite, probajte onda još jedan korak olakšajte si život, olakšajte si život, manje malo sredstva će biti sjednite s resornim ministarstvom, dakle, poslušajte me. Meni se čini da je gl. projekt sasvim dovoljna, da ne morate ići u ove izmjene i dopune, lokacijskih dozvola, da ne morate lokacijske dozvole, jer vam se oni kapacitiraju. Imajte gl. projekt, gradite na temelju njega, na temelju njega ishodite građevinske dozvole koje treba i iza toga to provedite u katastru i gruntovnici da ne ostane, da se je nešto napravilo, da se nije provelo, to je samo nekako uvjet za buduće generacije. Meni se čini da bi to onda bile poboljšice u odnosu na ovaj zakon, vama bi olakšao život i bilo bi vam jednostavnije raditi, a ovo su vam samo osigurači, kada nekog dođete i pa kažete, daj da probamo tako, onda zapravo iz nesigurnosti ili iz oprema su osigurači, nek to ostane za svaki slučaj. To da ostane za svaki slučaj mislim da nije dobro, tim više da se samo vratim na tu misao i s tim ću završiti, …/Govornik se ne razumije./… s prostornom planskom dokumentacijom, bez obzira jel imate UP, jel imate GUP, jel imate prostorni plan, dakle, tu su već osigurači sukladnosti s prostornom planskom dokumentacijom. Klub GLAS-a i HSU-a će podržati i ovaj zakon u prvom čitanju. Moja rasprava je bila malo detaljnija i malo više tehnička iz jednostavnog razloga, što bi voljela, da vam zaista ovaj zakon, bude napravljen na način da vam ubrza postupak da si ne stavljajte nogu u vrat. Nemojte si stavljati nogu u vrat, jer biti će puno puno njih koji će vam to staviti. Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Anki Mrak Taritaš. Prije nastavka sjednice, pozdravljam učenice i učenike tj. profesorice i profesore Obrtničke škole Koprivnica koji se nalaze gore na galeriji i ovdje u sabornici. Dobrodošli i ugodan boravak u Hrvatskom saboru. Nastavljamo sa raspravom, u ime Kluba zastupnika HNS-a poštovani kolega Milorad Batinić, izvolite. Hvala potpredsjedniče, poštovani ministre, pomoćnici ministra, kolegice i kolege. Ovo što je kolegica Mrak rekla, očito da koji smo tehničke struke operativa praksa imamo jednu vrstu strukturu rasprave, a koji su više društvenjaci, oni će više općenito, pa ću ja tako u tome dijelu više tehnički i praktično, a naravno i temeljem određenih iskustava koje imam. Lex specialis, znači došli smo sa tim projektom odnosno tu je nekoliko projekata integrirano u jedan cjeloviti problem i svakako da nema razloga, dapače, podržati ćemo upravo iz razloga i da se taj projekt do onoga roka do kojega je dužno da se uopće može i u cijelosti realizirati. Neću govoriti o nužnosti toga potrebitoga, ali želim kroz ovu raspravu zakazati na određena razmišljanja iz prakse i ono što je, da pokušati predvidjeti određene probleme i nakon što se ovaj zakon donese koji mogu uslijediti u samoj provedbi projekta. Iako je teško kroz zakon predvidjeti sve, definirati, ali ono što je važno, a to ću o tome malo kasnije pri kraju rasprave. Po jednoj strani je dobro da se donosi ovaj zakon, po drugoj strani, volio bih kada bi imali jedan generalni zakon koji bi upravo ovakve vrste projekata, pogotovo što se tiče vodnog gospodarstva jer ono je specifično, a to temeljim i na ovim podacima koji su ovdje vidljivi, a koji su uvjetovale klimatske promjene, kojih će biti, da li poplava, da li nekih drugih, ne želim zazivati, elementarnih nepogoda, od klizišta, od ne znam čega sve skupa, da se upravo realizacija ovakvih projekata na sanaciji, na prevenciji, da se može procedura sama pojednostaviti do onih krajnjih granica, pa mogu se načelno složiti sa kolegicom Mrak Taritaš da je to razina glavnog projekta. Naravno, ponovit ću, klub HNS-a će podržati ovaj prijedlog zakona. Ali, ono što nedostaje, ne u ovom zakonu, to se iz njega može samo iščitati temeljem uvodnih obrazloženja, generalno smatram da nam nedostaje strateški pristup, pogotovo što se tiče, ili možda nemam dovoljno informacija, pa ovu izjavu temeljim na onim informacijama koje imam. imamo, raspravljamo o lex specialisu, pokrit će tri županije, Karlovac svjedočimo unatrag nekoliko godina, plavljenju grad na 4 rijeke, vjerujem da nije jednostavno i naravno, ovo je u ovom trenutku, vidim kao jedinu moguću mjeru. Međutim, gdje će sutra, što ćemo sutra, naredne godine, o kojem lex specialisu na kojem području ćemo raspravljati. Znači, volio bih da Hrvatske vode, resorno ministarstvo, kada govorimo o vodnom gospodarstvu da se pokuša da ovo bude kao predložak, da se donese jedan lex specialis, ajmo ga tako nazvati, generalno za sprečavanje plavljenja da ne moramo biti, ajmo reći, zluradi proroci gdje bi to moglo biti, ali upravo na neki način da se pokuša jedan zakon donijeti koji će upravo, da možemo odmah reagirati. Zašto to govorim? 2014., znači kada se detektiralo, intenzivirale su se poplave itd. 2016. završena studijska dokumentacija, mi smo danas u 2018-oj, 2017-te dio projekta koji je integriran u cjelovito rješenje je proglašen strateškim projektom, kolegice i kolege 4 godine. Mi vrlo dobro znamo koliko Mi vrlo dobro znamo koliko vremena iziskuje izrada glavnog projekta. U najboljim uvjetima, to je godina, godina i pol dana za ovu razinu i to nekoliko timova da radi. Da li smo mogli, recimo, pretpostavimo, jednim zakonom da smo ga imali, znači koji strateški promišlja, mogli smo već imati, biti u fazi sanacije i pri kraju ovoga projekta neovisno o tome kada su raspisani natječaji Europskih fondova itd. Evo Evo to je ono što sam želio uvodno kazati što se tiče toga. Nadalje, kada govorimo o prostornim planovima, prostorne planove donose lokalna samouprava usklađeno sa regionalnim nacionalnim itd. Nemojte me krivo shvatiti, da li su sve te nekretnine, građevinsko zemljište, da li je tu bila legalna gradnja ili je bila ilegalna gradnja. Tko donosi prostorne planove? Od vajkada pogledajte upravo na takvim područjima gdje su gradili prije 100 godina, gdje su se gradile kuće. Nećete nijednu vidjeti, ni jednu naći u koritu, u obuhvatu korita bilo koje rijeke. Ovo govorim radi budućnosti. Tu smo imali isto tako slučaj i u Posavini, imamo ga Kupi, u ovom dijelu, koji ovaj projekt obuhvaća, tko je tu odgovoran za to? Odgovorni smo mi koji donosimo te prostorne planove. Pa, veli pa daj ajde, pa nije se plavilo zadnjih 10 godina, nije plavilo, ajmo mi proširiti građevinsko područje, pa ajmo mi napraviti prostorni plan, nije vrijedno poljoprivrednog zemljišta, ajmo tu industrijsku poslovnu zonu itd. Cap, evo ti klimatskih promjena i sad gdje smo i što smo. U tome dijelu također ne promišljamo strateški, Hrvatske vode, inundacijski pojas kao jedna vrsta rezerviranog područja u koritu rijeke uz korito rijeke, obale itd. da li je on svagdje naznačen, da li se on svagdje evidentira ili idemo kroz prostorne planove taj inundacijski pojas upravo u ovakvim područjima redefinirati. Primjena propisa, ovo je jednostavnim rječnikom rečeno prečac, kako doći što prije do dokumenata koji su nam potrebni za realizaciju projekata. Primjena propisa pročitati ću samo članak 3., prvi, točku 1.: „Na pitanje izvlaštenja za potrebe projekta koja nisu uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe kojima se uređuje izvlaštenje, određivanje…itd., itd.“ Znači jednim dijelom, ovo kao primjer navodim manje-više kada se govori i o parcelacijama i o prostornim planovima itd., pozivamo se na onaj dio lex specialisa a ono što nije njime riješeno ajmo regulirati po postojećim zakonima. Ja bih volio, a vjerujem da jeste kod izrade ovoga zakona vrlo precizno izdefinirali što je sve potrebno i da li je sve u ovom tekstu zakona sadržano. Naime, iz kojeg razloga? Konkretno članak 6., točka 2. parcelacija zemljišta izvan granica građevinskog područja radi povećanja građevne čestice unutar granice građevnog područja nije dopušten. Znači mora biti usklađeno sa prostornim planovima. Što ako nije? Vrlo dobro znamo što znači na prostornom planu jedna crta flomastera koja je u mjerilu se prenese. Bojim se da je to jedan ograničavajući faktor. Može biti, ne mora ali može biti. Parcelacija zemljišta izvan granica građevinskog područja radi povećanja građevne čestice unutar granice, ajmo vidjeti glavni projekt. Ajmo vidjeti budući inundacijski pojas, područje zahvata, da li je prostorni plan proveden onako i napravljen kao što treba, kao što ovaj projekt traži. Nadalje, to sam i na odboru kazao, smatram pošto se radi o lex specialisu a poučen iskustvima onoga što se desilo u Gunji, članak 15. građene bez građevinske dozvole, sve jasno, prihvatljivo. Opasnost od, točka 2., od nastupa događaja, ugrožavanja ljudi i dobara od prirodnih nepogoda na području obuhvata projekta se predmnijeva, tumačenje članka 129. Po meni, iako to piše, znači to je kompilacija članaka ovog zakona i Zakona o građenju. Jer ja sam postavio upit da li je potrebna uporabna dozvola ako se građevinska mora naknadno ishoditi. Ali uporabna dozvola smatram da je, ako se predmnijeva da je Zakon o građenju, treba biti, upravo iz razloga tražila se odgovorna osoba radi puknuća nasipa u Gunji. Da se ne bi u perspektivi ne daj Bože nešto desilo pa da onda ne znamo tko je odgovoran. Naravno zna se tko je odgovoran, onaj tko je gradio, nadzor, voditelj projekta i sve skupa. I za kraj, volio bih da razmotrite i ovaj prijedlog, naravno to, on iziskuje puno vremena, puno angažmana, generalno. Ne bih želio zle slutnje ali mislim da u budućnosti ovo neće biti jedini lex specialis. I zato bih volio da pokušate na jednome mjestu sažeti temeljem ovih iskustava i iskustava, imali smo katastrofalne poplave u Gunji, sanacija njih, naravno sve to iziskuje dodatni angažman da se pokuša napraviti jedan cjelovit pa neka se zove lex specijalis pogotovo po pitanju vodnih građevina ali strateških promišljanja. To, druga stvar, naravno to se ne odnosi na vaš resor ali mislim da upravo iz tog razloga, vi ste odgovorni za vodno gospodarstvo, kod donošenja prostornih planova da se povede više računa jer poplave i ova briga koja se sada vodi ne dešava se tamo gdje prije nekih 50, 60 godina, na području gdje nije bilo građevinsko područje danas je, upravo radi promišljanja za budućnost. Što se tiče zaštite okoliša, naravno da su studije potrebne. Međutim, isto tako vrlo dobro znamo koje su to procedure. I mislim da nitko ne dvojiti ovdje što se tiče zaštite prirode, zaštite okoliša, da je to prioritet ne samo zato što piše u Ustavu. Međutim, isto tako mislim da nam je ljudski životi i imovina građana da nam treba biti prioritet. Tako da pokušajte vidjeti, ukoliko nije sve onako imperativno posloženo u funkciji ovoga što piše, možda da još detaljnije, da dopunite sa nekim stvarima. Upravo znači da ovaj zakon kada se donese a biti će donijet, mislim jer nitko ne može imati, može jedino biti da ili ne razumije ili protivan radi toga da bude protiv. Ali upravo radi budućih takvih projekata da se stvari pojednostave. I naravno, velim, ponoviti ću klub HNS-a će podržati i volio bih da razmislite za jedan cjelovit zakon koji će, koji neće biti ciljan za određeni projekt nego gdje će se postupanje provoditi upravo temeljem nekog novog zakona a vjerujem da ćete razmisliti o njemu. Hvala. Zahvaljujem poštovanom kolegi Batiniću na ovoj raspravi. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Izvolite, poštovani kolega Bunjac. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. U ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bih progovorio o uznemirujućoj činjenici da potpredsjednik Vlade i ministar gospodin Tolušić dolazi u Sabor ovaj tjedan i čita lažirane poruke protiv saborskih zastupnika Živoga zida. Čovjek koji ima 6 vozača, koji bjesomučno troši na reprezentaciju koji dijeli drvnu građu svojim prijateljima i kumovima u nedostatku da se argumentirano obrani od iznesenih činjenica ponovno se služi difomacijom protiv saborskih zastupnika koristeći obavještajno podzemlje i nije mu dosta lekcija koju je naučio hapšenjem njegovog vozača gospodina Curića i otkrivanjem veza sa gospodinom Vargom, nego i dalje poseže za razino osobnih obračuna krajnje nedostojnom za jednu osobu koja obavlja tako visoku funkciju kao što je podpredsjednik Vlade. Mi smatramo da je time ozbiljno ugrožena vjerodostojnost ove visoke ustanove i ako želite sigurnost samih saborskih zastupnika, smatramo da se podpredsjednici Vlade ne bi smjeli družiti sa kriminalcima i još manje ih zapošljavati kao vozače, osumnjičenicima a posebno ne koristiti njihove usluge dakle u obračunu sa legalno izabranim predstavnicima naroda u ovome visokomu domu. Smatramo da bi trebao reagirati podpredsjednik Sabora tim prije jer vrlo dobro zna o čemu govorimo i općenito političke stranke i reći da takav način komunikacije u ovom visokom domu nije primjeren pa stoga razloga evo tražimo stanku.

nije uključen./… Hvala lijepo. Nastavljamo dalje sa pojedinačnim raspravama, poštovana kolegica Željka Josić, izvolite. Zahvaljujem, poštovani, poštovane kolegice i kolege, gospodine ministre sa suradnicom. Evo meni je drago da smo konačno došli do izrade zakona odnosno projekta koji će u mojoj županiji spasiti ne samo imovine već i živote ljudi. Drago mi je da se kroz ovu raspravu možemo usuglasiti da nam je to potrebno i nije nam potrebno samo na ovim područjima za koje se izrađuje ovaj projekt već i za neke druge krajeve. Eko pogledamo Sisačko-moslavačku županiju znamo da ona obiluje prirodnim bogatstvima a posebno vodnim bogatstvom, znamo da je Sisak grad na tri rijeke i ponekad se ta priroda poigra s nama. Znamo da ne možemo na sve utjecati mi, ali ljudski faktor je tu izuzetno bitan. Dio nasipa koji se nalazi na području Sisačko-moslavačke županije nažalost godinama nije održavan, a dijelom nisu ni izgrađeni kvalitetni nasipi ili neke druge građevine koje bi štitile to te dijelove od poplava. Naravno, ovdje su u nekoliko navrata istaknute klimatske promjene koje su vrlo bitan faktor svih ovih događanja koje se događaju u području Sisačko-moslavačka županije. Poplave naravno odnose ljudske živote, vidjeli smo to ne samo na primjeru Gunje nego i na drugim poplavnim područjima osim naravno što nanose velike materijalne štete. Isto tako možemo tu govoriti o onim indirektnim štetama koje često ne izražavamo kroz novac, a to su svi oni ljudski resursi koje koristimo u obrani od poplava, od vatrogasaca, policije, vojske, crvenog križa, HGSS-a i da ne nabrajam dalje. Na samom primjeru Sisačko-moslavačke županije se o indirektnim štetama možemo govoriti i kroz, naravno Karlovačkoj i drugim županijama, i kroz oštećenja na komunalnoj infrastrukturi zatim onečišćenje potrebe za pitkom vodom, prekid prometnica, znate da je glavna prometnica koja spaja grad Sisak sa autocestom odnosno centar županije tijekom zadnjih poplava odnosno tijekom svake poplave je bio, bila je zatvorena. Ako pogledamo statistiku Sisačko-moslavačke županije vidjet ćemo kako općina Lekenik je često poplavljeno područje, zatim područje općine Jasenovac, područje općine Dubica, zadnje poplave u Kostajnici i odroni zemlje su značajno ugrozili živote stanovnika. No, ako se vratimo na štete koje su nastale u samom slivu rijeke Kupe ja ću tu evo recimo istaknuti područje općine Lekenik gdje od 2014. do 2018. godine dogodilo se 6 poplava i svih 6 poplava je klasificirano kao elementarna nepogoda i u tom periodu šteta koja je prijavljena prelazi 12 miliona kuna. Dakle, to nije mali novac, nije nešto što treba zanemariti. Ako pogledamo cijelu Sisačko-moslavačku županiju sa prije navedenim općinama od 2014. do 2018. predviđa se kako je šteta od poplava prešla oko 35 miliona kuna. Zato je i sam ovaj projekt dobrodošao na područje Sisačko-moslavačke županije, vrijednost projekta koja je procijenjena na 120 milina EUR-a nam se čini sad u ovom trenutku kad o tome razgovaramo iznimno velika, ali svi ovi podaci koje sam ja prethodno iznijela bili bi još puno veći ako ne posegnemo za ovim projektom i ako se ne naprave adekvatni nasipi i određene vodne i regulacijske građevine koje će nas štititi od poplava. Naravno, moramo istaknuti kako bi se ovim projektom smanjio rizik od samih poplava, ali isto tako i troškovi koji za nastalu štetu te učestalost provedbe redovitih i izvanrednih mjera obrane od poplava. Ja ne mogu reć da se baš ništa nije napravilo od 2014. do današnjeg dana na ovom Ipak Ipak Hrvatske vode su uvidjele, kako su neka područja iznimno ugrožena, tako da se dosta pomoglo na području općine Lekenik i tu mogu zahvaliti Hrvatskim vodama se ne razumije./… stavi za mali sliv Banovina u Sisku. Mogli smo, vidjeli smo između ostalog da se i na zadnjoj poplavi, grad Karlovac, koliko toliko uspije obraniti ove g. jer jer se planiralo, postavljene su box barijere i na taj način se na neki način nije smo zaštiti grad Karlovac, već i prigradska naselja. Zato mi je jako drago da se možemo svi suglasiti, da nam je ovo neophodno, da je ovo strateški projekt, mora nam svima biti jasno, da u potpunosti nećemo moći izbjeći poplave u 100% ali ćemo u velikom broju slučajeva će se oni smanjiti. I ja vjerujem da će na ovaj način stanovnici moje županije, može mirno spavati, a ne da će sa svakim potapanje snijega, sa svakom obilnijom kišom morati strahovati, hoće li morati sutra napustiti svoje domove ili će se sutra probudit sa poplavljenim prizemljem i prvim katom. Zato još jedanput hvala vam na trudu. Mi vjerujemo da ćete do kraja 2013. g. doista izgraditi ovaj sustav obrane od poplava. I da ćete na taj način, prevenirati sve one i zaštiti imovinu građana a time i same ljudske živote. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanoj kolegici Željki Josić, sljedeća rasprava, poštovani kolega Ivan Šuker, izvolite. **Šuker, Poštovani g. potpredsjedniče, g. ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Ja isto pozdravljam donošenje ovog zakona, jedino bi ovdje na početku u ocjeni potrebnih sredstva trebalo dodati jednu rečenicu, potrebna sredstva za izgradnju ovih objekata će se osigurati u proračunu Hrvatskih voda i drugim izvorima, onda bi to bilo još snažnije. Ali u svakom slučaju, ovaj lex specijlis zakon je sigurno razveselio sve stanovnike ovog Karlovca pa do Posavine, praktički do Jasenovca. Jer ja ću se s obzirom da je kolegica Jelkovac govorila o onom karlovačkom dijelu, kolegica Josić je govorila o Sisačko moslavačkom, ja ću ovaj sisačko turopoljsko i posavski dio pokriti i onda ćemo, a kolega Lipošćak će to sve zaokružiti i onda ćemo sažeti jedan cijeli problem. Međutim, kada govorimo o ovom problemu, onda 2 stvari ne smijemo nikako zanemariti, to su klimatske promjene i plavna područja. Ja samo govorim na ovom velikogoričko, posavsko, sisačkom dijelu, dakle imamo Turopoljski lug, imamo Odransko polje i Lonjsko polje, to su bile nekada planova područja. Ali vodu u ta plavna područja, su donosili određeni vodotoci, koje danas više nema. Izgradnjom prve faze operetnog kanala Sava-Odra-Sava koja nažalost …/Govornik se ne razumije./… u prvoj fazi već 40 i nešto g. mnogi vodotoci sa Vukomeričkih Gorica su se zatvorili. Voda koja dolazi iz rijeke Odre, isto tako izgubila neke svoje vodotoke i došli smo do toga da se Letovanić plavio od zaobalnih voda. Međutim, ima još nešto što ovdje želim jasno reći i mislim da to nikako ne smijemo zanemariti, a za to smo sami krivi, ne ova vlada, ne prošle vlade, nego nego naprosto neka druga shvaćanja, a to je zabrana pjeskarenja ili šljunčarenja u rijeci Kupi i rijeci Savi. Ja mogu sve shvatiti. Ali od kada znam za sebe i od kada prolazim pored Ivanje Rijeke, tamo je uvijek bio jedan veliki kup da tako kažem šljunka koji se vadio iz rijeke Save, naprosto rijeka nam ga donese. Rijeka Kupa u ljetnim mjesecima, praktički od Jamničke kiselice do Pokupskog je ne možete s običnim čamcem ići, jer imate sedre i onoga koji su se toliko digle od pijeska, da naprosto nešto što bi mogao biti krasan, turistička ponuda, je nestala. A da ne govorim da se korito rijeke Kupe sigurno diglo za 1 metar, metar i pol i smanjilo na kraju prostor u kojem bi trebala biti ta voda. Mene posebno veseli i mislim da će građane velikogoričke, turopoljske Posavine i Čičke Poljane razveseliti ova odredba u čl. 3. u zadnjem stavku izgradnja …/Govornik se ne razumije./ … nasipa od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa. Mislim da bi tu trebalo reći od Veleševca do Suše i pogledati zaključke Vlade iz 10. mj. 2010. g. kada s je dogodilo probijanje Save, praktički čupanje nasipa u mjestu Lekneno i kada je jedan dio područja grada Velike Gorice i područja općine Orle bio poplavljen. Tada su doneseni određeni zaključci, koji su nažalost, nakon promjene vlasti nestali sa svjetlosti i gurnuti su negdje u pozadinu, a to je rješavanje problema one ceste. Jer vama kompletan promet od Velike Gorice do praktički sisačke Posavine ide po nasipu savskom nasipu. Više se po tom savskom nasipu ne voze kombiji i kamioni od tonu i pol. Vi imate tamo i poljoprivredna gospodarstva imate određene radove i po tom nasipu se voze kamioni od 20, 30, 40 t. Na što taj nasip liči i kakva je njegova struktura i čvrstoća, to je pitanje. Ali tada je Vlada donijela odluku, da se uz nasip od sela Kuče uz nasip od oteretnog kanala Sava-Odra-Sava napravi cesta. I koja bi tamo kada idemo u svom dijelu prema selu Veleševec, praktički bila nešto slično o ovome o čemu vi govorite taj transferzarni nasip. I na takav način bi napravili jednu zaštitu od voda koja dolazi od Odranskog Polja, druga stvar, turopoljsku Posavinu i dio ove sisačke Posavine, bi praktički približili i autocesti i Velikoj Gorici, Zagrebu, jer to je daleko bliži put nego da se ide ovim nasipom. Dakle postoje neki planovi već od prije, koji idu u prilog ovome. I druga stvar, ja nisam stručnjak za to ali naprosto želim reći jer vidim kada se neke stvari dogode, mislim da odteretni kanal Odra-Sava, zapravo Sava-Odra-Sava se može koristiti i u kontra smjeru. Jer vi imate više puta slučajeva da topljenje snijega u Gorskom Kotaru digne vodostaj Kupe i one 4 karlovačke ljepotice i na takav način dođe velika količina u Kupu koju kasnije Odra i Sava ne mogu progutati i događa se plavljenje područja, ovo što je kolegica Josić govorila općine Lekenik. A recimo vodostaj Save u Zagrebu je takav da uopće nemate prelijevanja. Vi u proteklih 20ak godina ste možda imali 3, 4 prelijevanja Save preko onoga nasipa koji je spušten na određenu razinu u kanal Sava-Odra-Sava. Pa može se dogoditi da se taj kanal Sava-Odra-Sava može koristiti u kontra smjeru da pobere dio tih voda iz Odre i praktički niti će se ugroziti nitko drugi ali ćemo na takav način riješiti taj problem. Mislim da je izrada ovog transverzalnog nasipa to može riješiti. Kažem, ja nisam stručnjak za to, to su laičke, ovako razmišljanja čovjeka koji živi na tom području i koji sa tim ljudima naprosto proživljava sve ove godine jer meni je žao ljudi u Čičkoj Poljani, ja to moram ovdje reći kao čovjek koji s tim ljudima godinama živi i godinama ih zna, meni ih je žao, oni urede to svoje i naprosto ta voda koju nitko ne očekujte tamo, negdje sa područja Siska preko Odre i to onog mrtvog kanala Odre. Vi imate Odru koja ima .../Govornik se ne razumije./... u Čičkoj Poljani iz koje se prelijeva voda u kanal kanal Sava-Odra i ostaje ono mrtvo tako korito praktički ili staro korito rijeke Odre i tim starim koritom vam dođe voda i plavi Čičku Poljanu. I da mi ne možemo tu napraviti nešto tamo u Veleševcu, naprosto nisu to velike količine vode ali to su izuzetno velike traume za te ljude. Kažem, kolegice su govorile o drugom području, ja naprosto moram reći nešto o ovom velikogoričkom području jer to se može riješiti bez nekakvih velikih problema. I na kraju, cijela ova priča bez konačnog rješenja odteretnog kanala Sava-Odra-Sava, uz ovaj odteretni kanal koji imamo u Karlovcu, Kupa-Kupa, mislim da nećemo moći riješiti. Jer onda ćemo potencijale površinske i ovog odteretnog kanala u Karlovcu i ovog odteretnog kanala Sava-Odra-Sava moć koristiti kao prostor u koji će taj višak vode ući i neće plaviti ova područja. I na kraju, još jedna stvar, cesta Sisak-Popovača. Dakle Lonjsko Polje kao plavno područje. Mi ne smijemo zbog toga što je Lonjsko polje plavno područje i štiti jedan dio urbanog nasilja dovesti do toga da prekinemo komunikaciju od dijela Moslavine sa Siskom. To je naprosto, i ta cesta se mora dići gore nekoliko metara. I onda smo, tu cestu možemo koristiti kao prirodni nasip a istovremeno nećemo imati prekid prometa kad naprosto vode se skupe u Lonjskom i Odranskom polju i nemaju kud više ići. Nekada se dogodi da je i vodostaj Save tako visok da ovo što se skupi u 4 rijeke u Karlovcu, pa na kraju se skupi u Sisku Sava ne može progutati i naprosto mora se napraviti alternativno plavno područje. Ali ako ostavite alternativno plavno područje, to ne mora značiti da jedan dio županije mora biti odsječen od svog središta. Evo ga, još jedanput ministre čestitka i pohvala na donošenju ovog zakona. Svi mi koji danas raspravljamo raspravljamo u ime onih koji žive na tom području i doživljavaju svake godine traume, naročito kolegica kolegica i kolega iz Karlovca a i kolegica Josip i ja koji sa stanovnicima Letovanića, znate onu pjesmu Letovanić ona je lijepa ali je nažalost u jesenskim i proljetnim mjesecima tužna kada je pola Letovanića poplavljeno. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospodinu Šukeru. Sljedeća rasprava poštovani kolega Tomislav Lipošćak. **Lipošćak, Tomislav (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče, uvaženi ministre sa suradnicom. Pred nama je evo Prijedlog zakona o projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe i zapravo osnovni cilj ovog projekta, ovog zakonskog projekta jest upravo zaštita i to trajna zaštita svih onih građana koji žive u slivu rijeke Kupe, koji žive na području Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije. Koliko nam je ovaj projekt, ovaj zakonski okvir bitan govori i činjenica da se njime zapravo direktno obuhvaća više od 23 tisuće ljudi, 23 tisuće stanovnika koji su svakodnevno zapravo, svake godine u ovim mjesecima direktno ugroženi i od plavljenja i od samih poplava. Očekivanja su da će se ovim zakonskim prijedlogom odnosno provedbom ovoga projekta broj ugroženih smanjiti za više od 90% i mislim da je to cilj koji bi nam svima trebao biti jedan poticaj da ovo što prije realiziramo. Osobno smatram da su najveći izazov kod provođenja ovoga projekta imovinsko pravni odnosi. Kao što smo vidjeli i u prijedlogu zakona predviđa se otkup i izvlaštenja za oko 15 tisuća čestica od kojih je čak 11 tisuća čestica u Karlovačkoj županiji. smatram da je to jedan od razloga da se pristupilo izradi ovoga propisa kako bi se ubrzala priprema i provedba ovoga projekta. Vjerujte mi ministre, ljudi na terenu s kojima svakodnevno razgovaramo i pričamo itekako pozdravljaju ovaj projekt, ovo zakonsko rješenje i sva rješenja koja idu u ovakvome smjeru. Ono što im najmanje treba jesu političari koji dolaze svake godine, prilikom svake poplave, tapšaju ih po ramenima, gacaju u bucama kroz tu vodu i govore im da će biti sve u redu i da će učiniti sve što je u njihovoj mogućnosti i tada odlaze i ponovno se pojavljuju eventualno kod sljedeće poplave. Ljudima na terenu, ljudima koji su, koji žive sa poplavama i koji žive uz vode potrebna su konkretna rješenja i rješenja koja donose određene pomake. I kao stanovnik i Karlovačke županije i kao rođeni Ogulinac osvrnuti ću se na situaciju pred nešto više od godinu dana na rujan mjesec 2017. godine kada je Ogulin zadesila jedna od najgorih poplava u posljednjih nekoliko desetljeća. I tada su nas za vrijeme trajanja poplave podsjetili i premijer Plenković sa ministrima i Božinovićem, Krstičevićem, čini mi se da ste i vi ministre Ćoriću bili u Ogulinu i dobili smo tada i obećanje od premijera Plenkovića da će obrana i zaštita od poplava Karlovačke županije postati strateškim dokumentom, a direktor Hrvatskih voda gospodin Đuroković nam je obećao da će se intenzivirati radovi na prilikom izrade retencija u Ogulinu odnosno u Ogulinskom Hreljinu i tada sam tražio i stanku u HS-u i prvenstveno apelirao da se to uistinu učini što prije i da se ako je potrebno uključi i što više ljudi na svim razinama, Vladi, Vladi, ministarstvima, čak i na jedinicama lokalne regionalne samouprave kako bi prvenstveno riješili i imovinskopravne odnose što prije, na što bolji način i kako bi taj projekt priveli kraju. Istina, izrazio sam i bojazan da će to ostati možda mrtvo slovo na papiru, ali, evo, danas s jednim vremenskim odmakom od godinu dana mogu sa zadovoljstvom konstatirati da to nije ostalo mrtvo slovo na papiru i da su pomaci itekako vidljivi. Vidimo i sami da je obrana od poplava, ne samo karlovačke županije, nego i sisačko moslavačke i zagrebačke s ovim zakonskim rješenjem uistinu postaje ne samo strateški projekt, nego, zapravo, dobiva jedan zakonski, svoj vlastiti okvir. Ogulinska retencija je u završnoj fazi, zapravo, očekujemo prvu lopatu na završnim radovima. Ogulinski model rješavanja imovinskopravnih odnosa pokazao se vrlo dobrim i vrlo učinkovitim. I upravo ovakve konkretne i jasne i provodive stvari na terenu ministre donose i ulijevaju optimizam ljudima i zato vam se ja još jednom i zahvaljujem u ime svih ljudi koji se nalaze na ovim plavnim područjima i pozdravljam i ovakav zakonski prijedlog, ali i rad Vlade, ministarstva, a tu bih naglasio i rad naših županija i župana koji su bili uključeni u to, karlovačke, sisačko moslavačke i zagrebačke županije. Zahvaljujem. Zahvaljujem poštovanom kolegi Lipošćaku. Slijedeća rasprava poštovani kolega Pero Ćosić, izvolite. **Ćosić, Pero (HDZ)** Hvala lijepo poštovani podpredsjedniče HS-a, uvaženi ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Karlovac je najveći grad u RH koji nema adekvatno riješeno zaštite obrane od poplave odnosno jedini veliki grad koji to nema riješeno i gotovo nevjerojatno zvuči da, činjenica da grad koji je smješten na 4 rijeke nema riješenu zaštitu od poplava. Nažalost, to je istina i upravo zbog te činjenice iz godine u godinu karlovačkom području prijete poplave ili još gore, te poplave se i događaju. Naime, drastične hidrološke prilike rezultirale su s 10 pojava velikih vodova u zadnje 4 godine za koje su predviđene i provođene mjere obrane od poplave. Štete su ogromne, mjere se u milijunskim iznosima na godišnjoj razini i stanovnici opravdano strahuju od novih poplava. Obveza je države osigurati sigurnost života imovine, zaštiti svoje građane od elementarnih nepogoda, a zaštita građana od poplava karlovačke i sisačko moslavačke županije je obveza i prioritet. Sama činjenica da do sada nije izgrađen cjeloviti sustav zaštite od štetnog djelovanja voda ovog područja, govori o tome da je to uistinu i složen i skup zahvat. Oni koji su, je li, upućeni u projektne, u projekte zaštite od poplava, znaju koliko su to zaista kompleksni projekti. Osim što je riječ o velikim strukturnim građevinsko izazovnim projektima, riječ je o projektima koji su u pripremi i administrativno izrazito zahtjevni. Mislim da svatko od nas zna koliko treba vremena za jednu pravomoćnu dozvolu za stambeni objekt, za jedan malo veći gospodarski objekt, to traje i po nekoliko godina, a možete zamisliti koliko treba odraditi papirologije za jedan ozbiljan projekt zaštite od poplava, kao što je to ovaj u slivu rijeke Kupe. U ovom slučaju se tu radi o jednom linijskom projektu koji je dugačak 140 km nasipa sa još unutra drugim zahtjevima objektima, crpnim stanicama, pregradama i drugim objektima. Projekti se u ruralnom dijelu gdje je isključivo poljoprivredno zemljište još nekako rješavaju, međutim kada dođemo u jedan urbani dio kao što je grad Karlovac, Sisak, onda je to izuzetno zahtjevan posao. Čuli smo da se za izvođenje projekta zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe mora riješiti odnosno izvlastiti i otkupiti 15 000 nekretnina. Mislim da stanovnici karlovačkog područja nemaju više vremena, niti strpljenja čekati jedan dan, a ne kako je to po tadašnjim zakonima čekati pravovaljanost građevinske dozvole do početka izgradnje projekta. Zato pozdravljam ovaj prijedlog Zakon o projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe kojim će se proces realizacije projekta značajno ubrzati. Zakonom se kreiraju posebna pravila kojima se odstupa od pojedinih odredbi, rekli bismo, prelazi se preko kritičnih točaka, a ostaje se u duhu, načelu i smislu tih zakona. Znači, do završetka projekta sva potrebna dokumentacija prema važećim zakonima biti će izrađena kao i za sve druge građevinske objekte. U izvođenje projekta će se moći krenuti na osnovu ovog zakona, na osnovu glavnog projekta koji mora biti usklađen, naravno, sa planskom dokumentacijom, znači, neće biti nužna građevinska dozvola jer je hitnost izvođenja projekta ključna za sigurnost građana, a pogotovo što ovaj projekt zahtjeva i izuzetno velika financijska sredstva, a usvajanjem ovog zakona stići će se aplicirati za europska sredstva do 2019. godine, tada će ovaj projekt vrijedan 900 milijuna kuna sa 85% sredstava biti financiran sredstvima europskih fondova. Ovaj zakon također dozvoljava i…/Govornik se ne razumije/… izgradnju. Čuli smo od ministra da je ta izgradnja na određenim dionicama i započela, mislim da je to dobro jer znamo koliko treba vremena i za javnu nabavu i za samo izvođenje ovakvih građevina i naravno da je to dobro da se krene u to jer EU priznaje troškove iz prethodnih razdoblja. Važno je napomenuti da ovaj zakon po hitnom postupku se odnosi samo na projekt zaštite od poplave u slivu rijeke Kupe, a ne za druge građevinske projekte. Da bi se dobila odnosno povukla europska sredstva obveza poštivanja zakonskih regulativa i propisa ostaje i dalje, samo se u ovom pojedinačnom slučaju, kao što sam i ranije rekao, ova stvar rješava tijekom izvedbe projekta. Kad već danas govorimo o administrativnim zaprekama o izvedbi ovog projekta, moram istaknuti da je ta zagušenost papirima hrvatska zbilja. Po poznatoj listi DOING BUSINESS Svjetske banke odnosno rang listi zemalja sa povoljnim poslovnom regulativom RH ne stoji baš onako kako bismo mi to željeli. željeli. To otvara nova pitanja za ovaj dom u kojem moramo gledati kako da zakonski pojednostavimo administraciju i osiguramo poduzetnicima i investitorima povoljnu poslovnu klimu. Progres se mogu ići sa povoljnom poslovnom regulativom da ne kažem kako veći rast BDP-a ovisi o olakšanju poslovanja gospodarstvenicima i omogućavanju jednostavnosti u izvedbi projekata. Mišljenja sam da bi za realizaciju ovako složenih projekata, pogotovo onih koji se financiraju iz europskih sredstava gdje se u kratkom roku moramo pripremiti i realizirati, povući značajna sredstva iz Europskih fondova, treba jedan jedan ovakav Zakon koji bi ubrzao početak realizacije projekta, ovaj Zakon je dobar predložak za tu ideju, o tome su govorili i s time se slažu i dosta kolegica i kolega koji su prije mene na ovome govorili. Zbog promijene klime, ekstremni vremenski uvjeti postali su naša realnost, opasnost od većih kiša, ozbiljnijih oborina, a samim tim i poplava, višestruko se povećava. Stoga Karlovčani ne smiju živjeti u strahu od novih visokih vodostaja i zaista je krajnje vrijeme po hitnom postupku osigurati preduvjete za izvedbu ovog projekta, jer život uz 4 rijeke ne smije biti opasan, on mora biti siguran, zdrav i ugodan. Hvala Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče, gospodine ministre, kolega Ćosić. Sve ste dobro opisali i pozdravili ste Zakon, koji ja pozdravljam, o zaštiti od poplave i nadam se da će nasipi i sva infrastruktura koja će biti sagrađena, bit na pomoći u zaštiti od poplave, no međutim želim naglasiti da gradnjom nasipa nećemo 100% riješiti sve ono što je potrebno da čišćenje korita, kao što je to i kolega Šuker govorio, a i vi nam spomenuli, nataloženost naših rijeka u koritima od metar do metar i pol, pa čak i do 2, je nužnost čišćenja korita rijeka i tako omogućiti veći kapacitet protoka u tim rijekama, bez toga nećemo generalno riješiti problem, i vjerujem da i vi to razumijete kao struka koja radi na Savi, na Dravi, na Dunavu, na Kupi, i na svim drugim rijeka, vjerujem da je nužnost koja ima za potrebu čišćenje korita od naplavina, prije svega potrebna da bude i realizirana i kroz ovaki Zakon.

sigurno 100-godišnje velike vode plus jedno nadvišenje. Sve one barijere i sve ono što se nalazi u vodotoku, svakako su smetnja, ovaj, protočnost rijeka i opasnost od obrane od poplave, tako, također je tu, znači, nanos. Rijeke svojim tokom i oscilacijom voda, malih, velikih voda, pronose taj nanos i stvaraju određene sprudove, koji mogu oštetiti i obalu, na jednoj il' na drugoj strani, tako da se o tome mora voditi briga, a pogotovo na onom dijelu gdje imamo plovni put, jer rijeke, pa i rijeka Kupa, dijelom ima plovni put, na tom dijelu se svakako mora vaditi nanos jer mi smo obavezni prema međunarodnim ugovorima održavati taj plovni put i naravno tim' pomagati svojim poduzetnicima kojima se tim bave. Zahvaljujem na odgovoru poštovanom kolegi Ćosiću. U ime Kluba SDP-a završnu raspravu poštovani kolega Mihael Zmajlović. Izvolite. Poštovani gospodine podpredsjedniče, ministre, kolegice i kolege. Mislim da kod ovog prijedloga trebamo razlikovati dvije stvari. Jedno je sam problem, dakle ugroženost ljudi, ljudskih života i njihove imovine od poplave, to je jedno, i rješavanje tog problema, koje je evidentno, pogotovo ako se prisjetimo onih katastrofalnih poplave još 2014. i 2015. godine, kada je tom prilikom stradalo zaista puno i materijalne imovine, naravno, bili su ugroženi i ljudski životi, i zato je sigurno za pozdraviti da se kreće u rješavanje takvog, tog problema. No, drugo je ovaj zakonski prijedlog, koji po mom mišljenju pokazuje zapravo jedan poraz hrvatske administracije i vođenje ovakvog projekta. Dakle ako je 2014. godine započeta izrada studijske dokumentacije i završena 2016. godine, u ožujku, znači početkom 2016. godine, postavlja se pitanje što se do sada učinilo po pitanju tog projekta? Dakle, zašto je taj projekt stajao? Da li su razlozi neke zakonske zapreke i da li ćemo ovim zakonskim rješenjem ubrzati te procese ili nećemo? Dakle, što je stvarni uzrok? Dakle ovim Zakonom se niti ni ne propisuju jasni rokovi, a bez obzira što je još 2014. godine, dakle u Operativnom programu Kohezija i konkurentnost, osigurana su sredstva, upravo za ovakav jedan projekt. Dakle, smatram da je propušteno vrijeme da se u taj projekt krene. No, opet činjenica koja govori u prilog tome da ovaj Zakon bez obzira na kritike koje se mogu iznijeti, treba podržati, jer ako će to ubrzati rješavanje problema, onda jedan takav prijedlog treba podržati. No mislim da je ovo prilika da se zapitamo je li razlog zašto ostali projekti, vodni projekti, ili projekti iz područja zaštite okoliša općenito, stoje zbog loše zakonske regulative, i hoćemo li za svaki pojedini veliki infrastrukturni projekt, donositi novi Zakon, poseban Zakon ili postoji jedan sustavan problem koji bi trebalo onda sveobuhvatno sagledati i vidjeti zbog čega od 2016. do danas, projekti, veliki infrastrukturni, iz područja gospodarenja otpadom, pa čak i ako hoćete i iz područja vodnog gospodarstva, su u određenoj stagnaciji. Da li je problem, su zakonski propisi generalni ili moramo za svaki pojedini projekt donositi poseban Zakon? Kada govorimo, evo kolege su malo prije govorili o tome, kako je jako važno čistiti, micati nanose iz rijeke, i tako dalje, imali smo jednu posebnu tematsku sjednicu na tu temu i jedan od zaključaka je zapravo da se po tom pitanju nećemo pomaknuti dok Hrvatske vode zajedno sa Državnim hidrometeorološkim zavodom ne provede i završi projekt snimanja stanja našim rijeka prvenstveno Save, a onda i Kupe kako bi se zaista moglo procijeniti da li postoji taj višak nanosa ili ne postoji jer u ovom trenutku ukoliko nema dakle realnog stanja vi ne možete na jednom manjem dijelu rijeke zaključiti da li je taj nanos višak ili taj višak treba dakle ovoga rasprostrijeti po uzduž sam rijeke ili ga treba vaditi ili se on može ekonomski eksploatirati. Dok tog projekta nemamo zapravo cijela priča ovdje stagnira. zakon uz napomenu, ovaj prijedlog zakona, uz napomenu da ovo sigurno neće sveobuhvatno riješiti sve probleme pogotovo po pitanju zaštite od poplava općenito u Hrvatskoj i a je možda vrijeme da se izradi jedna kompletna revizija dakle svih onih propisa koji očigledno koče te projekte jer ovim zakonom zapravo pokazujemo, ovim prijedlog se pokazuje da nam cijeli sustav ne funkcionira. Dakle, OK ako je ovo, ovim prijedlogom ubrzavamo ovaj konkretan projekt i rješavamo problem ljudi koji žive dakle u području sliva rijeke Kupe, ali idemo paralelno revidirati sve propise koji onda očigledno koče i one druge projekte koji su vezani uz zaštiti od poplava u nekim drugim slivovima …/Upadica: Zahvaljujem./… u Hrvatskoj. Hvala na ovoj završnoj riječi. U ime predlagatelja poštovani ministar gospodin Tomislav Ćorić, izvolite. Hvala lijepa gospodine podpredsjedniče, na samom kraju u ime predlagatelja a i u svoje osobno ime u ime Ministarstva zaštite okoliša i energetike, dopustite prije svega da svim klubovima ali i kolegicama i kolegama saborskim zastupnicima koji su izlagali tijekom ovog prijepodneva zahvalim na doista konstruktivnim reakcijama i sugestijama po pitanju ovog zakona. Drago mi je da je Hrvatski sabor odnosno a su oni koji su raspravljali po pitanju ovog prijedloga da su prepoznali važnost ovog zakona odnosno projekta zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe i da su ukazali na činjenicu i složili se na kraju krajeva s nama, s predlagateljem kako je ovo zakonski prijedlog odnosno put kojim treba ići u rješenje ovog problema. Što se tiče pojedinih sugestija koja su dolazile u vidu, u vidu prijedloga sa dodatno recimo to tako administrativno rasterećenje u kontekstu provedbe, svakako ćemo ih razmotriti. Što se tiče ideje odnosno prijedloga koji su s nekoliko strana dolazili po pitanju zakonskog rješenja koje bi omogućilo možda nešto agilniji pristup svim vodno-komunalnim projektima u RH i to je nešto o čemu valja promisliti. U svakom slučaju Projekt zaštite od poplava rijeke Kupe, sve ono što on nosi kroz svojih 11 faza, njegov financijski moment od preko 900 miliona kuna kako sam naveo u svojoj uvodnoj raspravi, ali prije svega činjenica da realizacijom ovog projekta do kraja 2023. godine konačno štitimo naše građanke i građane na području Karlovačke županije, Sisačko-moslavačke županije odnosno dijelom Zagrebačke županije to je ono što svakako još jednom želim podcrtati. Drago mi je da su svi saborski klubovi prepoznali još jednom ovaj prijedlog, da će ga podržati, doista riječ je o prijedlog koji sam po sebi i projektu koji sam po nosi nosi samo pozitivne ja bih rekao eksternalije i konačno koji će dovesti do rješenja problema koji dio naše zemlje tišti već godina. Hvala vam lijepa još Zahvaljujem poštovanom ministru Ćoriću na ovoj završnoj riječi.

i napomenula bi da je Ministarstvo gospodarstva još 9.10.2017. uvrstilo ovaj projekt u listu strateških investicijskih projekata. Dakle, ova Vlada je to prepoznala i kamo sreće da su se takvi projekti prepoznali i prije i da su se donosili takvi lex specialisi bilo bi se do sada puno toga riješilo a bez uvijek nastojanja da se sveobuhvatno nešto snimi, evo je nešto što se desetljećima ponavlja prema tome snimilo se i ide se ka rješenju. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem, poštovanoj kolegici. Slijedeća replika poštovani kolega Đakić, izvolite. Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče, pa poštovani ministre sa suradnicom, hvale vrijedan je ovaj projekt i moja replika se odnosi samo na to da bih želio čuti što sa tim nakupinama u našim rijekama, recimo u Kupi, Savi, Dravi gdje postoje hidrografska snimanja koja su jasno pokazala podatke da se je korito naših rijeka diglo i do metar i pol pa čak i do dva i da je nužnost čišćenja tih naših korita, kao sklop projekta za cijelu domovinu ne samo za ovaj posebni zakon. Nadam se da nećemo graditi nasipe do neba kako bi zaštitili se od poplava jer to ne bi imalo smisla. Čišćenje korita i povećanje kapaciteta korita naših rijeka sigurno je jedan konkretniji prijedlog koji moramo uzeti u obzir i bez obzira na zaštitu okoliša, na protivljenje svih onih koji štite ptice nužnost čišćenja korita postoji i molim vas da nam kažete što Odgovor ministar Ćorić. **Ćorić, Tomislav (HDZ)** Zahvaljujem se na pitanju gospodinu Đakiću, doista gospodinu Đakiću raduje vaša zabrinutost za riječna korita i za stanje naših rijeka. Što se tiče konkretno Save odnosno Drave, Hrvatske vode u suradnji sa Agencijom su već radile ispitivanja odnosno analize i u trogodišnjem razdoblju već postoje, dakle, kritičnih točaka, naravno, na ova dva vodotoka i u trogodišnjem razdoblju su već određene neke okvirne količine odnosno područja na kojima će doći odnosno na kojima mora doći do čišćenja vodotoka. Što se tiče rijeke Kupe, tu je situacija nešto kompleksnija budući je dobar dio tog vodotoka na području sisačko moslavačke županije, taj vodotok, barem prema podacima odnosno prema trenutnom stanju, nije vodotok na kojem je moguće ići u čišćenje korita

Hvala podpredsjedniče, poštovani ministre. Ono što sam propustio kazati u raspravi u ime kluba, želio bih iako je proceduralno već kasno. S obzirom na kompleksnost zahvata sve one administrativne radnje koje još čekaju po donošenju ovoga zakona, možda propušteno je sada, ne vidim razloga zašto taj zakon, takva vrsta zakona, nije išla po hitnoj proceduri u jednom čitanju sa konačnim prijedlogom zakona. Upravo iz razloga da se i na taj način da jedna poruka nužnosti, hitnosti, početka odnosno nastavka tu gdje se stalo sa i svim pripremnim radnjama od studija itd. Znači, ne vidim razloga za ubuduće ukoliko će biti potrebe za takvim vrsta zakona, zašto se ne ide u hitnu proceduru? Zahvaljujem, odgovor ministar Ćorić. **Ćorić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepa na pitanju zastupniče Batiniću. Dakle, činjenica da ovaj zakon ide u 2 čitanja daje nam dovoljno vremena, prije svega za informiranje građana, čije čestice će u narednom razdoblju ići u izvlaštenje konačno njihove nekretnine s jedne strane. S druge strane držimo da neovisno o tome da li ide u jednu ili dva čitanja, ovaj zakonski prijedlog da ukoliko su sve ostale faze projekta odrade na vrijeme da će do kraja 2023. godine biti moguće dovršiti ovih 11 faza o kojima smo govorili, projekta i konačno povući sredstva od EU. Hvala lijepa. sve rasprave. Zaključujem raspravu i još jednom zahvaljujem ministru zaštite okoliša i energetike gospodinu Tomislavu Ćoriću i njegovoj pomoćnici gospođi Elizabeti Kos na obrazloženjima i na odgovorima. Glasovati ćemo o ovoj točki kada se za to steknu uvjeti.